Milorad (HNS)** I još jedan prijedlog znači: - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta obnove infrastrukture luke Split,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 (SDP)** Potpredsjedniče Sabora. 17. prosinca 2012. potpisan je ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta obnove primarne infrastrukture u luci luci Split dakle na rok otplate od 15 godina uz grace period uz poček od 4 godine. Radi se o kreditnim sredstvima dakle kroz Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture kroz Lučku upravu Split koja su namijenjena izgradnji dva veza za prihvat brodova duljine od 270 metara na jednom vezu i 320 metara na drugom vezu od dvije rolo rampe širine 28 metara preko koje će se odvijati ukrcaj odnosno iskrcaj vozila i putnika, manipulativne površine i privezni sadržaji. Samo ćemo napomenuti da je promet Splitske luke prosječno godišnje, dakle oko 4,2 milijuna putnika i oko 650 tisuća vozila čime će se ovom investicijom u primarnu infrastrukturu zapravo povećati postojeći kapaciteti. I Split samim time kao grad dobiva mogućnost da pruži reći ću turističku uslugu i onim najvećim kruzerima što do sada nije bilo moguće. Hvala lijepo. Zahvaljujem ministre. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Krećemo sa raspravom po klubovima. U ime kluba HDZ-a Nevenka Bečić. Izvolite kolegice. Hvala lijepa. Pozdravljam gospodina potpredsjednika, pozdravljam gospodina ministra, uvažene kolegice i kolege. Vezano za Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta obnove infrastrukture Luke Split, s konačnim prijedlogom zakona,

i turista prema dalmatinskim otocima, a istovremeno svakodnevno se preko nje odvija i trajektna linija sa susjednom nam Italijom. Uvažavajući povijesno naslijeđe, poglavito kulturno i uvažavajući 1700 godina splitske tradicije ne može se izbjeći činjenica da je to neizbježna destinacija za sve brodove koji plove Mediteranom. Kao što je maloprije uvaženi ministar rekao, kroz tu luku godišnji promet je negdje oko 4,2 milijuna putnika sa 650 do 700 tisuća vozila. Međutim, nakon što se realizira ovaj projekt stručnjaci očekuju da će promet putnika i turista preko te luke premašiti brojku od 7 milijuna. Danas je Luka Split na Mediteranu treća luka po ostvarenom prometu, međutim nakon što se realizira ovo investicijsko ulaganje za očekivati je da bi Luka Split mogla preuzeti … na Mediteranu i da bi mogla preteći Napulj. Za očekivati je da bi se nakon ovako značajnog ulaganja Luka Split mogla naći i na prvom mjestu. Ne mogu a da ne istaknem da je već prethodna Vlada na čelu sa gospođom Jadrankom Kosorom prepoznala važnost ovog investicijskog ulaganja te je već u studenom 2011. godine izrađen izrađen idejni projekt za ulaganje u infrastrukturu Luke Split za izgradnju dodatnih vezova, dodatnih rampi, a isto je prepoznala i aktualna hrvatska Vlada na čelu sa premijerom Milanovićem pa je tako već u studenom 2012. godine donijela odluku da se pristupi izradi i sklapanju Ugovora o jamstvu sa Europskom bankom za obnovu i razvoj. Istovremeno je donijela i odluku kojom je odlučila izdati suglasnost Lučkoj upravi Split za sklapanje ugovora o kreditu sa Europskom bankom za obnovu i razvoj. Uvažavajući činjenicu da je Republika Hrvatska već 20 godina punopravni član Europske banke za obnovu i razvoj, uvažavajući činjenicu da je ta banka tehnički davala i pružala usluge Republici Hrvatskoj i uvažavajući činjenicu da je najznačajniji dio financijski sredstava upravo Republika Hrvatska u proteklih 20 godina povukla od te banke, bilo je za očekivati da se i ovaj projekat na isti način pokuša kreditno riješiti i da se preko te financijske institucije osiguraju potrebna financijska sredstva. Meni kao građanki Grada Splita je izuzetno drago da ovaj projekt kreće u realizaciju. Drago mi je da su vlade prepoznale važnost ovog projekta za razvoj gospodarstva Grada Splita, Splitsko-Dalmatinske županije i Republike Hrvatske kao cjeline. To će biti jedan pokretač gospodarskog uspona za onu dole regiju. Naravno, jedan ovakav investicijski poduhvat nosi sa sobom višestruke koristi, koristi, mogućnosti angažmana građevinske operative i svih pratećih resursa, kako proizvodnih tako i uslužnih koji mogu sudjelovati u natječajima i uključit se u realizaciju tog razvojnog projekta, projekta obnove infrastrukture Luke Split. Isto tako, jedna od značajnih koristi u ovom momentu kad recesija još uvijek vlada na našem području i kad se svakodnevno ukidaju radna mjesta, jedan od velikih pomaka i značajki i pozitivnih efekata ovog ulaganja je upravo i mogućnost radnih mjesta koja će se otvoriti tijekom same realizacije projekta, kao i nakon što projekat bude okončan. Tu će izvor egzistencije i poboljšanja svog životnog standarda naći mnoge obitelji i to će služiti ne samo za njihovo blagostanje nego i za blagostanje šire društvene zajednice. Ja sam presretna što ovaj projekat ulaganja u obnovu Lučke uprave Split kreće i kao što ovdje u materijalima stoji osvrnula bih se na to da je ovaj zajam, kao što je gospodin uvaženi ministar maloprije napomenuo, sklopljen na rok od 15 godina sa grace periodom od 4 godine. Međutim, Lučka uprava Split kao korisnik kredita, Europska banka za obnovu i razvoj kao davatelj kredita i Republika Hrvatska kao jamac za isto će potpisati ugovore sa komercijalnim uvjetima po kojima, dakle na iznos od 18 milijuna i 800 tisuća eura s komercijalnim uvjetima koji na prvi mah djeluju izuzetno povoljni. Prvenstveno mislim na kamatnu stopu koja je ovdje izražena kao EURIBOR +1%. Komercijalno gledano to je izuzetno povoljna kamatna stopa, ali ako malo duže analiziramo ove ugovore iz njih proistječe naknada za obradu kredita od 0,5% ona je komercijalno prihvatljiva i dobro je dogovorena. Međutim, kad promatramo stopu ulazne naknade od 1% e tu ja osobno nisam zadovoljna. Možda je trebalo malo više umješnosti prilikom vođenja pregovora i ova stopa nije smjela po meni prijeći 0,5%. To je komercijalno gledano ono što na tržištu, financijskom tržištu kapitala trenutno bi moglo po mom mišljenju biti i ostvarivo. Dakle, samo jedan taj mali segment meni je zapeo u oko i bio mi je trn. Nekako bila bih puno zadovoljnija da to nije 1%, nego da je to 0,5%. Onda bi smatrala da su troškovi dobivanja ovih financijskih sredstava izuzetno povoljni za primatelja primatelja kredita Lučku upravu Split, a istovremeno i za Republiku Hrvatsku koja se ovdje pojavljuje kao jamac-platac, te se obvezuje temeljem ugovora o jamstvu koji ćemo ja sam uvjerena mi ovdje u Saboru izglasati da se potpiše jer ovo je hvale vrijedan projekat. I on će donijeti znatne ekonomske koristi kroz više elemenata. I zato sam uvjerena da ćemo ga svi prihvatiti i da će jednoglasno bit izglasan. Dakle, Vlada Republike Hrvatske, odnosno Republika Hrvatska potpisujući ugovor o jamstvu će se obvezati ne samo da će u slučaju da primatelj kredita Lučka uprava Split ne bude u mogućnosti otplaćivati anuitete, dakle glavnicu i kamatu Republika Hrvatska se obvezuje da će iz proračuna osigurati financijska sredstva i da će to pravovremeno u rokovima dospijeća i servisirati i ta kreditna sredstva financijska sredstva vraćati davatelju kredita. Istovremeno potpisujući ugovor o jamstvu Republika Hrvatska se obvezuje da će u slučaju da ovih 18 milijuna i 800 tisuća eura bude nedostatno za okončanje ulaganja u obnovu obnovu infrastrukture Luke Split osigurati dodatna sredstva iz proračuna kojima će bit omogućeno da se ovaj investicijski projekat okonča. Nadalje, ovim ugovorom o jamstvu Republika Hrvatska se također obvezuje da će u slučaju bilo kakvih možebitnih sporova koji bi nastali od razno raznih zainteresiranih strana bilo da se radi o fizičkim osobama, bilo da se radi o pravnim osobama, a koji bi ustali primjerice zbog ugroženog okoliša ili nečeg trećeg sa tužbama protiv Europske banke za obnovu i razvoj, njenih direktora, zaposlenika ili nekog tko je u njihovu sastavu Vlada Republike Hrvatske, odnosno Republika Hrvatska se obvezuje da će sve takve rizike preuzeti na sebe i osloboditi bilo kojeg rizika Europsku banku za obnovu i razvoj. Bez obzira na to, dakle smatram da je ovo izuzetno dobro, dobro za građanke i građane grada Splita. I nakon što se ovaj projekat realizira i nakon što se okonča ovo investicijsko ulaganje, a ja sam uvjerena da će Vlada ubrzati realizaciju ovog projekta i uvažavajući činjenicu, a šta ne mogu da spomenem da je u Splitu evo ovih dana završena izgradnja i zapadne obale. Grad Split će jako puno dobiti na rejtingu, na ljepoti, na sadržaju onoga što nudi putniku namjerniku poglavito turistima. Jer nemojmo zaboraviti da je u ove zadnje dvije, tri godine grad Split transformirao se iz tranzitnog grada u turističko središte. Mi na svu sreću dole bilježimo pojavu ostanka turista i to u prosjeku od 7 do 10 dana u gradu Splitu. I ta dužina zadržavanja u gradu Splitu iz godine u godinu se povećava na zadovoljstvo građana i građanki grada Splita koji zbog krize i recesije, a u cilju ostvarivanja egzistencije za svoju obitelj čak iz stare gradske jezgre iseljavaju tijekom ljeta, a svoje stanove stavljaju u funkciju smještajnih kapaciteta, iznajmljuju ih turistima na način da bi kažem poboljšali svoj standard i standard sebe i svoje obitelji, a isto tako služe i koriste općem dobru. Zato ovaj projekat, dakle izgradnja vezova, dva veza za privezište brodova, dvije rampe u kojima će se vršiti pretovar, ukrcaj, iskrcaj putnika i vozila od izuzetnog je značaja za razvoj turizma kako grada Splita, dalmatinskih otoka tako i njegovog zaleđa. Pozdravljam ovu inicijativu i sa zadovoljstvom konstatiram i vjerujem da će svi kolegice i kolege glasati za ovaj projekat. Hvala lijepa. **Batinić, Ovime zaključujem raspravu. Zahvaljujem ministru Hajdašu Dončiću. Utvrđujem stanku. Nastavljamo u 15,00 sati sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, prvo čitanje, P.Z. br. 270. Hvala